Zahvaljujem, gospodine Markoviću.Za

knjigovodstva, amortizacija, to su veoma važne teme, ali nisu u nadležnosti Fiskalnog saveta i mi smo spremni da tu pomognemo one koji to rade.Prva rade.Prva tema je bila oko penzija. Stav Fiskalnog saveta vezano za penzije. Naš stav je dve godine da penzije treba da se urede zakonom, tj. indeksacija penzija treba da se uredi zakonom, a ne da se one određuju ad hok i kao rezultat te naše inicijative i inicijative drugih uvedena je ova švajcarska formula.Fiskalni savet je ponudio lepezu rešenja, a onda iz te lepeze Vlada je izabrala švajcarsku formulu, gde je 50-50 plate i inflacije. To je sada zakonom doneto. Mi pozdravljamo da se sada taj zakon stalno primenjuje.Rezultat

ali Fiskalni savet je u svojim ocenama zauzeo stav da se treba držati zakona i tog pravila pa i u slučaju da privremeno penzije porastu više nego što je ekonomska snaga, što će biti slučaj u 2021. godini.Isto tako, kada dođu vremena i kada pravilo kaže da u nekim izuzetno dobrim vremenima penzije će možda porasti manje nego privredna aktivnost, ali se opet treba držati zakona i te formule. Dakle, to je onaj naš stav vezan za penzije.Drugo pitanje je bilo vezano za mišljenje, razlikovanje u mišljenju između Fiskalnog saveta i MMF. Dobro je da se razlikujemo jer nismo dve različite institucije i ne možemo u svemu da se

pokušaćemo da na nađemo najbolju evropsku praksu i da je prenesemo na naše postupanje u tom smislu.Još da se osvrnem na ono što ste rekli vezano za edukaciju građana na temu hartija od vrednosti, dakle, vi

Ono što je, rekao bih, svih nas, a mi ćemo sa naše strane pružiti podršku svakoj inicijativi koja bude došla od strane Narodne skupštine, jeste da razvijemo jedan inovativan, moderan program, edukacije građana na temu hartije od vrednosti, i mogućnosti investiranja na tržištu kapitala, da nam se ne bi dešavale ove situacije koje ste vi pomenuli i uporedili to tržište sa cunamijem, i tržištem poljoprivrednih proizvoda.Dakle, ono što se trudimo, a to će Komisija u narednom periodu raditi kao regulator robne berze, odnosno, trgovanja na robno-berzanskom tržištu, jeste da nam se ti cunami ne dešavaju, odnosno da nađemo mehanizme da te cunamije zaustavimo, i da oni, kako da kažem, i ne nastaju, ali i da tom jednom edukacijom širih slojeva stanovništva doprinesemo da kompanije, pre svega imaju pristup jednom zdravom, i da kažemo, održivom tržištu kapitala, gde će svi prepoznati svoj interes. Dakle, da građani investiraju, kompanije na adekvatan način finansiraju finansiraju svoje poslovanje. Opet kažem, to je sve jedan izuzetan kompleksan proces, plašim se da su neka nasleđa iz nekih prethodnih vremena, učinila da taj posao bude možda i nešto teži, nego što bi bio, jednom normalnom okruženju.Ono što ćemo sigurno uraditi u narednim godinama jeste da jedan taj okvir u kome ćemo s jedne strane da kažem, edukovati građane, ali i vlasnike privrednih društava, dakle, da im objasnimo koje su im sve opcije na raspolaganju.Dakle, da kroz jednu široku edukaciju omogućimo svima da njihovo poslovanje bude produktivnije i da samim tim dalje pospešimo rast domaće ekonomije. Hvala.

regulatornih leta, SDPS Rasima Ljajića podržava evropske vrednosti, u skladu sa kojima su formirana nezavisna regulatorna tela.Danas su pred nama godišnji izveštaji samostalnih i nezavisnih državnih organizacija, čiji je osnovni zadatak zakonito, pravično i transparentno raspolaganje javnih resursima, funkcionisanje tržišta kapitala, odgovorno vođenje fiskalne politike i zaštita prava u postupcima javnih nabavki.Reč je o izveštajima za 2019. godinu Agencije za borbu protiv korupcije, Fiskalnog saveta, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Komisije za hartiju od vrednosti.U pitanju su nezavisna i regulatorna tela čija je uloga savetodavna, ali ova tela imaju i nadzornu ulogu. Samostalna regulatorna tela moraju da rade u skladu sa zakonima i drugim pravnim aktima, ali nisu iznad zakona. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, ova tela su odgovorna Narodnoj skupštini Republike Srbije.Ono što želim da istaknem i posebno pozdravim jeste da se o izveštajima o radu nezavisnih državnih organa raspravlja i u plenumu, a ne samo na sednicama odbora, što je ranije bio slučaj. To je znak da Narodna skupština Republike Srbije i njeni poslanici daju punu podršku ovim telima.Neću se baviti drugim telima, obratiću pažnju na Agenciju za borbu protiv korupcije.

da su u 2019. godini godišnjim planom obuhvaćena 223 funkcionera, direktora i v.d. direktora javnih preduzeća i privrednih subjekata, čiji su osnivači Republika Srbija, AP Vojvodina i jedinica lokalne samouprave.Završena je provera 212 funkcionera i pokrenuta su 74 postupka zbog povreda odredbi Zakona o Agenciji. Od toga, 63 postupka protiv funkcionera koji vrše javne funkcije na republičkom nivou, ministara, pomoćnika ministara, narodnih poslanika, direktora javnih preduzeća i privrednih subjekata čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno AP Vojvodina, kao i sudija, tužilaca, državnih sekretara i 11 postupaka protiv funkcionera koji vrše funkciju na lokalnom nivou. Dakle, direktora javnih preduzeća, predsednika opština i predsednika upravnih odbora. Nakon pokrenutih postupaka izrečene su 63 mere.Iz navedenog se može zaključiti da nije bilo povlašćenih. Slično je i kod sprečavanja sukoba interesa u vršenju javnih funkcija. Nije bilo povlašćenih ni kod pokretanja postupaka, ni kod izricanja mera, mada se iz izveštaja primećuje kako je funkcija veća, tako se broj mera smanjuje.Smatram značajnim što je Agencija u cilju prevencije kao prvog i najvažnijeg koraka za uspešno suprotstavljanje problemu korupcije, donela poseban program stručnog usavršavanja zaposlenih u javnom sektoru, u oblasti prevencije korupcije.Agencija je izradila i model lokalnog antikorupcijskog plana koji je usvojilo 118 gradova i opština, a 28 gradova i opština je formiralo i telo za praćenje primene lokalnog antikorupcijskog plana.Kako je ovo izveštaj za 2019. godinu, kada je Agencija nosila naziv Agencija za borbu protiv korupcije, a primenom novog zakona od septembra, Agencija nastavlja svoj rad kao Agencija za sprečavanje korupcije, jel tako. Neću govoriti o izveštaju, ali želim da kažem da je poznato da je borba protiv korupcije osnovni preduslov Srbije kao zemlje kandidata za ulazak u EU.Vlada Srbije je sebi postavila kao zadatak nultu toleranciju na korupciju. Uprkos tome, Srbija zauzima 91 mesto od 180 zemalja prema indeksu percepcije korupcije za 2019. godinu, kako je objavila Agencija „Transparensi internešnal“.Indeks percepcije korupcije pokazuje da dve trećine zemalja, uključujući tu i neke od najrazvijenijih svetskih privreda stagnira ili nazaduje u pogledu napora koji ulažu u borbu protiv korupcije.Stoga možemo zaključiti da pred Srbijom nije uopšte lak zadatak i da se moraju uložiti dodatni napori i resursi kako bi se korupcija svela na minimum.Iz

Potrebna je snažna politička volja kako bi se problem korupcije rešio na delotvoran način, kao i snažan odgovor tužilaštva i sudstva u slučajevima posebno visoke korupcije.Srbija treba naročito da poboljša konkretne rezultate kada je reč o istragama, optužnicama i pravosnažnim presudama u slučajevima visoke korupcije.U videćemo u sledećem izveštaju za 2020. godinu da li su novi Zakon o sprečavanju korupcije i preporuke EU dali rezultate. Mi smo tu da damo svoj puni doprinos i podršku Agenciji za sprečavanje korupcije, kako bi njene mere bile delotvornije i efikasnije.Mi, narodni poslanici Socijaldemokratske partije Srbije, uvek ćemo podržavati rad samostalnih regulatornih tela, njihovu nezavisnost i pravo da imaju ponekad ponekad drugačije mišljenje od organa vlasti. Ali, nikada nećemo podržati njihovu politizaciju. U danu za glasanje mi ćemo glasati za usvajanje izveštaja o radu nezavisnih regulatornih tela za 2019. godinu. Dame i gospodo, primili ste ostavke narodnih poslanika Ane Marije Viček i Atile Juhasa na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ovih ostavki, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavki nastupio član iz člana 88. stav 1. tačka 2) Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština,

o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje su izabrani narodnim poslanicima Ana Mariji Viček i Atili Juhasu, danom podnošenja ostavke.Saglasno ostavke.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini. Zahvaljujem, uvaženi predsedniče.Poštovano predsedništvo, poštovani predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, Fiskalnog saveta, Republičke komisije za zaštitu prava po postupcima javnih nabavki, Komisije za hartije od vrednosti, uvažena koleginica Tomić, ona će nam se pridružiti, iz opravdanih razloga trenutno nije tu.Ono što želim na samom početku da kažem jeste da mi veoma uvažavamo kao poslanički klub rad Odbora za finansije, jedan ozbiljan, odgovoran i posvećen rad Odbora za finansije. Znam kako je to funkcionisalo u prethodnom sazivu, imao sam prilike da učestvujem u radu Odbora za finansije. Naravno da ćemo prihvatiti i da ćemo podržati kao poslanička grupa zaključke Odbora za finansije i naravno da su oni formulisani u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srbije i da ne treba previše obraćati pažnju na stavove, čini mi se, pojedinih organizacija koje dolaze iz nevladinog sektora, da Odbor treba da daje određene stavove, sugestije i predloge. Ne, Odbor shodno Poslovniku o radu Narodne skupštine, prihvata ili odbija, odnosno ne prihvata izveštaj o radu nezavisnih tela.Dakle, imaćete podršku u danu za glasanje svakako, shodno odluci Odbora za finansije, ali isto tako smatramo da je današnja rasprava i prilika da porazgovaramo o radu nezavisnih tela, da porazgovaramo i o određenim stavovima, određenim analizama koje su se mogle čuti naročito, mi govorimo o 2019. ali za nas je veoma važna i ova 2020. godina, jer postoje neki stavovi, gospodin Marković je rekao da mi imamo autonomiju pa tu autonomiju koristimo i želimo da iznesemo neke stavove koji su i suprotni stavovima konkretno nekih nezavisnih institucija. Dakle, svakako smatramo da takva vrsta rasprave može biti korisna.Recimo, Fiskalni savet je nezavisno telo i mi ni na jedan način ne želimo da utičemo niti da vršimo pritisak na rad Fiskalnog saveta, na stavove i mišljenje Fiskalnog saveta, ali smo svakako uvek spremni na jedan otvoren dijalog, debatu, i na sednicama odbora i ovde u plenumu, što je od velike važnosti i značaja, što o vašim izveštajima razgovaramo i ovde u plenumu, a ne samo na sednicama odbora. Ponavljam, smatramo da je to korisno, a naročito kada slušamo analize i stavove koje se tiču životnih pitanja, koje se tiču konkretnog pitanja koja su usmerena na život naših građana, a to se moglo čuti tokom ove 2019. godine.Nezavisne institucije nemaju uvek identično mišljenje kao vladajuće koalicije. koalicije. To nije sporno. Jer, kada bi mislili isto po svim pitanjima, onda bi moglo da se postavi pitanje – pa, čemu služe nezavisne institucije, čemu svrha postojanja nezavisnih institucija? Ako svi mislimo isto, onda u svakom trenutku ne mislimo dovoljno, a to onda nije dobro.Međutim, ovde je suština u nečem drugom. Ovde je suština da svako treba da radi svoj posao i svako ima određenu odgovornost, koja je vrlo jasno i precizno definisana zakonom i mislim da svako od nas ne treba, na neki način, da pređe tu crvenu liniju odgovornosti, već da obavlja posao u skladu sa onim što jeste njegova odgovornost.Recimo, ako Fiskalni savet kaže da Skupština donosi zakone ili usvaja zakone kojima narušava ekonomsku uređenost, onda mi možemo da postavimo pitanje kao narodni poslanici pa, da li je to pitanje i dilema koju treba da otvara Fiskalni savet? Fiskalni savet, kao i ostali predstavnici nezavisnih institucija, treba da shvate da naspram sebe danas imaju narodne poslanike i narodne poslanice koji imaju legitimitet i poverenje građana, koji imaju odgovornost prema građanima, čija je obaveza i zadatak da usvajaju zakone i isključivo za usvajanje tih zakonskih predloga odgovaraju građanima.Usko stručna politika, rekao bih, jeste dobra ali nije čarobni štapić. To je pokazalo vreme koje je iza nas. Vreme koje je iza nas je demantovalo brojne analize i brojne stavove koji su se mogli mogli čuti.Nemojte me pogrešno shvatiti, ali, lako je voditi politiku iz udobnih fotelja, baviti se analizama, izveštajima, a realnost je nešto drugo, kada dođete i razgovarate sa građanima. Život je nešto drugo.Slažem se, treba da se bavimo ciframa. Cifre jesu važne. Ali, šta znače cifre ako na drugoj strani imamo nezadovoljstvo građana, kada konkretno govorimo o životnom standardu građana, građana, a to je naša odgovornost i to je naša obaveza, nas koji smo dobili legitimitet i poverenje građana. Mi smo glas naroda, nas 250 ovde u parlamentu.Dakle, ovde se radi o ljudima a ne samo o suvim ciframa. To je, kako bih rekao, živa politika i to je nešto što je daleko važnije i daleko značajnije od svakog izveštaja, od svake analize koju je, u najvećem delu u prethodnom vremenskom periodu, demantovalo vreme.Maločas smo govorili o penzijama. Ja se sećam, ako me dobro pamćenje služi, a mislim da me služi još uvek, 2014. godine Fiskalni savet je imao stav da dođe do drastičnog smanjenja plata i penzija, jer idemo ka finansijskom kolapsu ili haosu, kako je to tada definisano, a dve ili tri godine kasnije je Fiskalni savet tražio da te iste plate i penzije vratimo na isti nivo.Šta je uloga Saveta? Uloga Saveta je da da ocenu budžeta Narodnoj skupštini Republike Srbije, da izađe sa određenim podacima, stavovima koji će biti u saglasnosti ili neće biti u saglasnosti sa Vladom Republike Srbije i tu se otprilike završava njihova priča, zapravo njihova odgovornost.Da li Fiskalni savet može da komunicira sa Vladom? Ja sam imao prilike da slušam razgovor predstavnika Fiskalnog saveta sa ministrom finansija, a i u prethodnom vremenskom periodu putem analiza izveštaja, pratimo mi naravno pažljivo rad Fiskalnog saveta, čitamo i analize i kada je reč o rebalansu koji je usvojen u aprilu, čitamo i analize kada je reč o rebalansu koji je usvojen u novembru, i nešto je drugačija priča danas naspram onoga što smo mogli da pročitamo u tim izveštajima i u aprilu i u novembru. Evo u čemu ja konkretno vidim razliku, ali najpre da se vratim na ovo.Da li Fiskalni savet može na ovakav način da komunicira sa Vladom? Ja mislim da ne. To možemo mi, jer mi smo narodni poslanici, mi smo birali Vladu Republike Srbije, izabrali Vladu Republike Srbije i imamo kontrolnu i nadzornu funkciju, kao najviši organ zakonodavne vlasti. Može to da čini Fiskalni savet, ali ukoliko želi da se bavi politikom, a ja ne želim da verujem da Fiskalni savet kao nezavisno telo želi da se bavi politikom i da iznosi političke stavove.Maločas stavove.Maločas je bilo reči o merama Vlade Republike Srbije u periodu korone. Pa nisam siguran da se Fiskalni savet u potpunosti složio sa svim merama, ili sam ja čitao drugačiju analizu, pogrešnu analizu, mada čisto sumnjam. Da li je na Fiskalnom savetu da kritikuje stav Evropske investicione banke i Međunarodne organizacije rada, koje kažu da je dobra mera Vlade Republike Srbije što je izdvojeno 100 evra za svako punoletno lice u periodu kada se suočavamo sa najvećim zdravstvenim izazovom, i ne samo mi, već čitav svet.Dakle, Evropska banka, Međunarodna organizacija rada kaže da je to dobra mera, da ona smanjuje siromaštvo, ali nailazi na kritike Fiskalnog saveta. E sada, mi to možemo da protumačimo drugačije. Da li se Fiskalni savet, kao i organizacije koje sam naveo, kao i Vlada Republike Srbije zalažu za smanjenje siromaštva u Srbiji? Nije Srbija izmislila ovu meru, da se mi razumemo, ovu meru su koristile i druge svetske ekonomije. Mislim da je koristio i Japan i Sjedinjene Američke Države. Ova mera je doprinela, po našem mišljenju, pre svega da se održi nivo potrošnje, ali je unela i jednu dozu optimizma kod građana Srbije u jednom izuzetno teškom vremenskom periodu.I da se razumemo, nije sporna konstruktivna kritika, ali ovde imamo kritiku koja je usmerena ka Evropskoj banci, imamo kritiku koja je usmerena ka Međunarodnoj organizaciji rada, imamo kritiku, koliko sam shvatio, koja je usmerena ka Vladi Republike Srbije. Onda se postavlja pitanje – pa je li posao Fiskalnog saveta da kritikuje sve što je dobro? A mi smatramo da je ovo dobro i pozitivno, a i ogromna većina građana smatra da je ovo bila dobra i pozitivna mera.Dakle, ceo svet se suočava sa ozbiljnim sa ozbiljnim zdravstvenim izazovom, kakav do sada nije viđen i čiji se kraj nažalost još uvek ne nazire. I maločas je gospodin Marković pomenuo Međunarodni monetarni fond, Svetsku banku, ali i Evropska banka za obnovu i razvoj kaže da će u ovom periodu Srbija biti jedna od vodećih država po privrednom rastu. Dakle, sistem funkcioniše onda kada je najteže, i ne samo da funkcioniše, nego taj isti sistem ostvaruje rezultate. E sad, možemo se složiti ili ne oko pokazatelja, ali možemo i o tome da polemišemo i da govorimo.Ne mislim da je sistem trebalo da bude zatvoren, da je trebalo da zatvorimo zgradu Vlade Republike Srbije, da je predsednik Republike svoj posao trebalo da obavlja onlajn, već da i predsednik i Vlada odgovorno, ozbiljno i posvećeno rade svoj posao, upravo kako to čine u godini koja je veoma teška, ponavljam. A šta je suštinski cilj? Da budu uz svoje građane i da se u ovom trenutku sačuva život svakog građanina Srbije. To je prioritet broj jedan.Mere Vlade o kojima je maločas bilo reči, da li su, kako je to rečeno, transparentne i da li su na pravi način usmerene? Mi smatramo da jesu. One su usmerene pre svega ka onim najosetljivijim, rekao bih, kategorijama, a imale su za cilj da se sačuva nivo zaposlenosti u Srbiji, koji je danas na istorijskom nivou, imale su za cilj životni standard i egzistenciju građana i imale su za cilj da se sačuva privreda, pre svega privatni sektor, koji jeste krvotok, koji jeste budućnost u Srbiji. Jer bez privatnog sektora, privrede, ne verujem da možemo ekonomski opstati, u smislu da je privreda važna, važna je za državu jer sa jedne strane otvara nova radna mesta, a sa druge strane upravo država živi od poreza i dažbina koje ubira iz privatnog sektora.Kroz rebalans Vlade,

kroz rebalans Vlade o kojem smo mi raspravljali ovde u parlamentu, mi smatramo da su realno sagledani problemi i da je realno dat odgovor na aktuelne probleme, jer to jeste sadašnjost, ali i put koji kreira budućnost, i da se vodilo računa pre svega o interesima građana, o javnim interesima, ali da se vodilo računa i o tome na koji način sačuvati teško stečena fiskalna dostignuća, do kojih se došlo kroz reformski kurs Vlade Republike Srbije.Maločas Srbije.Maločas ste pomenuli deficit. Ja sam shvatio da vi, iz analize koju sam pročitao, kritički govorite o deficitu. Ispravite me ako grešim, možda sam ja pogrešno protumačio i shvatio. Ali tačno je, imaćemo veliki deficit na kraju 2020. godine, ali ne zato što je vođena pogrešna fiskalna politika i što je Vlada vodila pogrešnu politiku, već zbog korone, ali svakako i ovaj deficit nije skup. Ali svakako imamo izvanredne rezultate, što govori da možemo i bolje i više i brže u periodu koji je pred nama. Rekao bih, imamo jedan kontrolisani deficit, imamo projekciju javnog duga koji je u odnosu na bruto društveni proizvod ispod 60%.

Zaduživanjem, po našem mišljenju, Srbija ne ostavlja obavezu generacijama koje dolaze, već ulaže u budućnost, upravo ulaže u te generacije, u smislu da ulaže u nešto od čega će svi imati koristi. Jer ako nema kapitalnih investicija, ako nema javnih investicija, kako ćemo pokrenuti ekonomski oporavak i kako ćemo pokrenuti i privredu, ali i privatni sektor?Sada, konstatacija Fiskalnog saveta u jednoj od analiza, vi me opet ispravite ako grešim, jer da je zdravstvena kriza ogolila probleme koji su duži niz godina gurani pod tepih. Koje je to probleme ova Vlada gurala pod tepih? Ova vladajuća koalicija od trenutka, od kada je konstituisana do danas, ova vladajuća koalicija je vodila aktivnu politiku u smislu da je išlo u susret problemima i davala odgovore na ona ključna pitanja. Ako ste mislili na zdravstvo, ja ovde imam investicije u zdravstvu Srbije u poslednjih pet godina, ne bih da navodim sada taksativno, dugačko je, predugačko je, ali biće vremena možemo i o tome da razgovaramo. Slažem se da je uvek nedovoljan, ali ne možete da kažete da se nije ulagalo u zdravstvo, jel jeste, ali niko nije mogao da predvidi 2020. godinu, ovo je nepredvidljiva i ovo je teška godina.Moram da vam kažem, ne mogu da se složim sa konstatacijom da je ogoljena politika Vlade. Ja mislim, ako vi već tek tako mislite, da ste vi takvim stavom ogolili vaše stavove, jer znate kako, ja ponekad kada čitam vaše analize, a vrlo često to činim, kao da čitam analize ove kvazi opozicije. A opet ne želim da verujem, zaista nemam nameru i ne želim da verujem i smatram da treba da radim uvek na jačanju nezavisnih institucija i nezavisnih tela, ne želim da verujem da vi imate nameru da zauzmete politički stav.Govorite o netransparentnosti i to ste pomenuli u jednom od izveštaja. Šta je danas netransparentno i kada je bilo transparentnije, ako to nije bilo u 2020. godinu. Pa, upalite televizor, pa svakodnevno ste imali izveštaje koliko je obolelih, pa vi se bavite ciframa, podacima, pa saberite koliko košta lečenje jednog obolelog i videćete koliko je to transparentno? Ovo je reformska Vlada za teško vreme. Vlada koja će odgovoriti izazovima vremena i nema ova Vlada problem da se suoči sa problemima i da povlači odlučne poteze, već hrabrost da ide u susret problemima.Znate, ekonomska politika koja nije socijalno odgovorna za nas, nije dobra politika i zato se zalažemo za ekonomsku politiku u čijem centru je upravo čovek, a to je politika kakvu vodi Vlada Republike Srbije. Izvinite, što sam prekoračio vreme. Hvala vam.

vam.Na početku hoću da pozdravim zalaganje gospodina Milićevića da treba voditi otvoren dijalog između poslanika Fiskalnog saveta da uvažava različita mišljenja i da je to ono što doprinosi doprinosi unapređenju javnih politika i fiskalne politike posebno. Naravno, kada bi mišljenja bila ista onda bi se, kako je gospodin Milićević rekao, ja se sa tim slažem, dovelo u pitanje postojanje ovakvih nezavisnih tela.Sada gospodin Milićević je stvarno dugo izlagao, ja neću moći da odgovorim na sve ove analize i primedbe, ali nadam se da ćemo imati vremena da o tim pojedinačnim primedbama razgovaramo, evo već na Odboru za budžet, a deo toga se naravno nije odnosio na izveštaj na 2019. godinu nego se dobar deo imao i širi karakter, što takođe prihvatam.Glavno

koje donosi Skupština. Nije naveo koje zakone i koji su to stavovi koje je vreme demantovalo izuzev izuzev analize o penzijama. Dakle, gospodin Milićević je rekao da smo se mi 2014. godine zalagali za smanjenje penzija i plata i to je tačno.

smanjenju penzija. I to je tačno, ali to uopšte nije kontradiktorno.Naime, da bi se ostvarila uspešna fiskalna konsolidacija koja je bila 2015, 2015, 2016. i 2017. godine jedna od neophodnim mera je bilo i smanjenje penzija. Mi smo to predlagali i Vlada je to usvojila, tu meru. Zahvaljujući toj meri, a i nekim drugim merama deficit je smanjen sa rekordnom nivoa u 2014. godini kada je bio preko 6% BDP, i preko dve milijarde evra, što je rekord Srbije do tada i dug preko 70%, da zahvaljujući toj meri smanjenja penzija, deficit se smanjio da bi već u 2017. godini ili 2018. godini budžet se izbalansirao.To

Onda je analiza Fiskalnog saveta pokazala da ta privremena mera koja je dala rezultat tokom tri godine, da tu privremenu meru treba ukinuti i penzije vratiti relativno, ne na onaj nivo koji je izgubljen, nego relativno uskladiti jer su najveće penzije najviše bile smanjene. To je bio prvi stav u 2017. Onda smo rekli u 2018. godini, ne samo to nego treba preći i na zakonom utvrđeno indeksiranje penzija što je praksa u svim zemljama Evrope i tada predložili Švajcarsku formulu, odnosno predložili dijapazon rešenja, a Vlada izabrala Švajcarsku formulu.Prema tome, dva stava. To je potpuno konzistentno da kada je kriza, vi tražite uštede. Vlada je to prihvatila. Kada politika da rezultate, ujednačite budžet onda više nema potreba da držite tu privremenu meru. Evo, dodatna primedba ili dodatna konstatacija, Fiskalni savet, ne govorim sada gospodinu Milićeviću, nego generalno, se često dovodi u konotaciju štedi, štedi, smanjuj, nemoj da trošiš. Ovo je primer da nije tako. Govorimo – koči potrošnju, smanjuj kada je kriza, kada je potrebno to. A kada je ta politika dala rezultate, onda nasuprot tome kažemo – ukini tu meru koja je dala rezultat i slobodno podigni penzije.To je bila jedna konkretna stvar. Drugu konkretnu stvar koju sam video to je da smo kritikovali Međunarodnu organizaciju rada i Evropsku banku koja je pohvalila vladinu meru davanja sto evra svakom stanovniku.Prvo, ovde se ne radi o Međunarodnoj organizaciji rada i o Evropskoj banci. Autori ove studije su domaći ljudi, domaći stručnjaci.

i, kako to stoji kod svih takvih organizacija, uključujući i MMF, Svetsku banku, pa tako i Međunarodnu organizaciju rada i Evropske banke, ima nešto što se zove … , a a to kažu stavovi izneti, i to je standardno i kod MMF-a, stavovi izneti u ovoj studiji ne odražavaju nužno stavove organizacija koje su finansirale ovaj projekat.Prema tome, to je u osnovi analiza i rezultati domaćih autora, ali su bili finansirani od strane ove dve organizacije, njihovih predstavništva u Srbiji. Još jednom naglašavam, stoji disklejmer, stavovi izneti ovde kao i u svim drugim studijama, kada su autorske studije, a ne studije ili izveštaj date organizacije, to radi MMF, to radi Svetska banka, to rade sve centralne banke, kad su autori posebni, imenom i prezimenom potpisani, onda ta organizacija kaže ti stavovi, iako smo mi to finansirali, stavovi izneti u ovoj studiji ne podrazumevaju nužno da su to stavovi organizacije koje su to finansirale.I sad, nezavisno od toga, ovu diskusiju smo već imali na Odboru za finansije početkom novembra, ne znam da li ste bili tamo, mi kao Fiskalni savet smo ocenili još kada je mera najavljena da mera od 100 evra od 100 evra podeljena svim stanovnicima zemlje nije dobra ni fiskalno, jer je ogromni trošak - 600 miliona evra. Nije dobro ni socijalno, jer ne targetira, ne cilja one koji su najsiromašniji. Nije dobra ni ekonomski, jer pare od te od te podele se ne neće vratiti u budžet.Onda je izašla studija domaćih autora ko je finansirao ove organizacije. Dakle, to je mišljenje ne organizacije, nego tih domaćih autora koji su napravili analizu, što je sasvim legitimno.Mi

mera.Pošto smo mi kritikovali tu meru, mi smo uzeli tu analizu, da vidimo da nismo možda pogrešili, da je možda stvarno tako kako ti autori kažu i kada smo to analizirali, videli smo dve stvari. Prvo, napravili su numeričku grešku, analitičku grešku. To više nije vrednosno ocenjivanje, ovo je dobro, ovo je loše. To vam je kao u matematici, ili vam je tačno ili vam nije tačno.

i, drugo, pokazali smo da je možda sa trećinom tih para, 200 miliona, mogao sličan efekat na smanjenje siromaštva da se postigne i to smo analitički, brojevima pokazali, a intuitivno, da vam objasnim, što svima treba da bude jasno, da se umesto 600 miliona podeli svima, i ko ima i ko nema, moglo je da se uzme 200 ili 300 miliona evra i da se da samo onima kojima je potrebno i tada bi se siromaštvo još više smanjilo.Normalan odgovor na tu našu analizu, koju smo mi objavili, bi bilo da sada ti autori, dakle domaći autori, a ne a ne međunarodne organizacije, uzmu taj naš odgovor, uporede sa njihovim stavovima i brojevima i onda da naprave analizu, pa kažu – pa, ne, vi ste pogrešili ovde i ovde i dalje ostaju naši zaključci ili, pak, da kažu – a, pa, da, mi smo pogrešili, prihvatamo da je to tako.Za ova dva ili tri meseca, od kako smo izašli sa tom analizom, ti autori se nisu oglasili, iz čega je prirodno zaključiti da se oni sa tim slažu ili da nemaju odgovor na to.Znači, još jednom da se vratim nazad, radi se ne o odnosu Fiskalnog saveta prema međunarodnim organizacijama, nego analizi Fiskalnog saveta, jednom dokumentu analitičkom koji su radili domaći autori, a finansirali su ove organizacije i napisale, kao i u svim dokumentima kada rade pojedinačni autori, ovo ne odražava nužno mišljenje mišljenje autora.Ovde sam uzeo dosta vremena. Kažem, imaće vremena da diskutujemo i oko drugih stvari. Mislim da ima mesta diskusiji, da se ne slažemo. Samo ću još neke koje su vrlo kratke. Vi navodite kao primer međunarodne organizacije, recimo, Svetsku banku,

mi 4%, MMF 5%, Vlada Srbije 6%, to samo pokazuje da je ogromna neizvesnost i niko ne može tačno da vam kaže ni približno šta će biti iduće godine. Može da se desi da bude 6% rast, a može da se desi da bude rast i 2%. Znači, to nije obična godina i otuda taj problem.Oko

u avgustu takođe, uz ogradu da je trebalo da bude ciljano, a ne opet svima da se da. Jedina je rezerva bila, i to velika, ovih sto evra, o čemu smo diskutovali, ali smo i u ovoj analizi rebalansa pokazali da je deficit mogao za neku milijardu evra da bude manji, da neke druge stvari suštinske, neka trošenja koja nisu bila vezana za krizu nisu ni pravljena.Oko transparentnosti, i to smo napisali u analizi rebalansa, a to smo sada napisali ponovo u analizi budžeta, pogledajte tamo, radi se, jednostavno, o tome, u slučaju sada budžeta za 2021. godinu, budžeta za 2021. godinu, da postoji 800 miliona evra gde vi iz nacrta budžeta, Predloga budžeta ne možete da zaključite gde će te pare da idu. Kada kažemo netransparentnost, mi mislimo na to, a mislimo da je to upravo funkcija Fiskalnog saveta, da tražimo od Vlade da sve razdvoji, da pokaže gde te pare idu upravo da bi vi, poslanici, uključujući i vas, gospodine Milićeviću, znali tačno, uključujući i tih 800 miliona evra, na koje namene idu, pa onda kažete – da, ovo je odlično, pohvaljujem, glasaću za to, a ovo ne znam da li je najbolje ili da li je da li je moglo za neku drugu svrhu.Kažem još jednom, bilo je još puno pitanja ali ja se nadam da evo već u ponedeljak može da se nastavi diskusija i onda kroz druge vidove komunikacije, od kojih jedan može da bude da Odbor za finansije organizuje sastanak sa nama gde bi ova pitanja profesionalno razmenjivali. Vi kažete – ovo mi je nedoumica, mi kažemo – ovo je odgovor, pa tako da idemo dalje.

U redu, tu verovatno postoji ogromna razlika da li je radila filijala međunarodne organizacije ili je radila međunarodna organizacija kada govorimo o 100 evra i kada govorimo o tome da li ste kritikovali i stav, odnosno meru Vlade Republike Srbije koju su filijale tih međunarodnih organizacija podržale.Sa druge strane, da li ste vi imali prilike, gospodine Petroviću, da razgovarate sa ljudima? Razgovarate li sa građanima Srbije? Da li ste razgovarali, ako ne stižete da razgovarate sa građanima Srbije, da li su oni zadovoljni ili ne? Da li ste razgovarali sa vaših 17 zaposlenih kako se oni osećaju kada su dobili tih 100 evra podrške i pomoći od strane Vlade Republike Srbije?Kažete, i u tome ćemo se složiti – neizvesnost i nepredvidiva godina. I 2021. će biti neizvesna i nepredvidiva i u mnogome će zavisiti od toga konkretno kada će stići vakcina, ali ja ne očekujem da ćete i to kritikovati, jer to neće zavisiti od Vlade da li ćemo vakcinu dobiti u januaru ili februaru ili nažalost, moramo da čekamo oktobar, novembar, što će opet uticati na fiskalne i finansijske pokazatelje. Ali, to ne zavisi od Vlade Republike Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, ovde se radi, ponavljam, o ljudima, ne o samim ciframa. Niste o netransparentnosti govorili kada je reč o budžetu za 2021. Govorili ste netransparentan, prevelika izdvajanja za javna preduzeća i za plate, neefikasna podela 100 evra, kada je reč o rebalansu za 2020. godinu.Maločas ste rekli da ste govorili za 2021. Nije tačno, govorili ste i to stoji u izveštaju, za 2020. godinu, ja sam vrlo precizno pogledao i detaljno taj izveštaj.Maločas ste govorili o fiskalnoj konsolidaciji, o tome kada je trebalo Hvala, kolega Milićeviću. je Poslovnik. **Đorđe Milićević** Godine 2019. kada smo imali suficit, mi smo upravo imali rebalans, ne zato što smo imali rashode, već zato što smo imali suficit, stavili tačku na fiskalnu konsolidaciju i učinili upravo ono što ste vi predlagali, odnosno vaš saradnik koji je rekao 2018. da je neophodno povećanje životnog standarda i privrednog rasta u Srbiji. Na taj način se i vršila preraspodela fiskalnog prostora ravnomerno

Hvala kolega Milićeviću. Izvinite, moram da vodim računa i o Poslovniku, ima i drugih kolega koje čekaju da se jave za reč.Izvolite, gospodine Petroviću. Replika, da li je tako? Samo jednom.

u Vašingtonu, piše stavovi u ovom materijalu ne odražavaju nužno stavove ovih organizacija.Prema tome, niti filijale, niti centrala ne stoje nužno iza ovih stavova. To je standardna formulacija.Za netransparentnost, u pravu ste, 2020. godina, da. U 2020. godine je bilo ne transparentno, to smo napisali u rebalansu. Imate listu koji je to iznos, ja sada nemam kod sebe, red veličina je, ne znam, oko 800 miliona evra. Rekli smo, ovi iznosi ne zna se kuda idu. To su bile, ne znam, budžetske pozajmice, to je bila Kancelarija za

je netransparentna i pokazali rebalans.Nažalost, to ćemo u ponedeljak da diskutujemo, izveštaj smo juče poslali, možda je stiglo do vas, to se ponavlja i u 2021. godine. **Marija Jevđić** Milićević. **Đorđe Milićević** I dalje ostajem pri konstataciji ako je koja godina bila transparentna, bila je 2020. godina.Sa druge strane, vi ste rekli filijale, ne ja. Malo čas ste rekli da su podržale, a vi ste demantovali a oni vam nisu odgovorili. Sad kažete da nisu podržali. Dobro, retorički je to tako, ja vas odlično pratim. Retorički je tako, pogledajte stenogram.Sledeća stvar, niste mi odgovorili na ključno pitanje. Vi ste u izveštaju rekli da je ogoljena politika Vlade koja se nije suočila sa problemima u oblasti zdravstva, a ja vam kažem milijarda za zdravstvo Srbije. Zdravstvo je jedan od tri prioriteta Vlade Republike Srbije. Povećane plate medicinskim sestrama 2019. godine za 15%, lekarima za 10%.

potpisan ugovor o rekonstrukciji KC Vojvodine, 33 hiljade metara kvadratnih. Rekonstrukcija nekoliko opštih bolnica, rekonstruisano je i dograđeno 80 objekata primarne zaštite, domova zdravlja i ambulanti. Kovid bolnice, VBC Karaburma, Batajnica, opremanje Kovid bolnica na Sajmu, Areni, Novom Sadu, "Čairu" u Nišu itd.Imam još dosta toga da kažem, ali nemam vremena, ali svakako ćemo nastaviti ovu raspravu. Nemojte samo da mi kažete da je ogoljena politika i da Vlada nije imala odgovoran odnos prema zdravstvu i da nije imala odgovoran odnos prema zdravstvenim radnicima, jer prvo povećanje plata je upravo bilo usmereno ka zdravstvenim radnicima.

Znači, filijala je finansirala projekat, a tu stoji, stavovi izneti u tom projektu, stavovi autora izneti u tom projektu nisu nužno stavovi ovih organizacija.Mi smo uzeli i analitički i profesionalno analizirali tu analizu empirijsku. Pokazali smo da su ti autori pogrešili, to smo javno objavili. Autori se do sada nisu javili da kažu - ne, vi niste u pravu, nego smo mi, i da pokažu to analitički.Pošto autori to nisu uradili, mi zaključujemo da i nemaju drugi argument. Znači, još jednom filijala je samofinansirala, a autori su pisali.Ovo

i dobro je što su najzad investicije u zdravstvo otišle jako visoko, ali naše zaostajanje zbog malog investiranja u zadnjih deset godina, a možda i više, naše objektivno zaostajanje u zdravstvu je veliko. Stoga te investicije treba nastaviti i kasnije.Znači, još jednom, u 2020. godini su bile velike investicije, ovo što ste pobrojali. Drugi stav, to je odlično što je urađeno.

Ne možete da zatvorite krug replika. Rasprava traje dok traje dijalog između mene i gospodina Petrovića. Dozvolite, mi vodimo vrlo konstruktivnu raspravu, tako da nema razloga to da činite. To je demokratija u parlamentu. To treba da naučite.Dakle, nije ovo mera. Hajde da skratimo. Dakle, da li je filijala ili ne to ćete da vidite sa autorima kada vam odgovore. Ja verujem da će vam odgovoriti. Vi ste pomenuli filijale, a ne ja. Do kontradiktornosti ste doveli vi, ne ja. Ja i dalje imam svoje mišljenje i svoj stav i dalje sam mišljenja da, ne mišljenja, nego je jasno, ovo je mera koju nije izmislila Vlada Republike Srbije. Velike svetske ekonomije su koristile ovu meru. Rekao sam kakav je doprinos ona konkretno dala.Ogoljena politika Vlade je vaša analiza koja stoji u rebalansu budžeta, duži niz godina, vi kažete deset i više. Ajde da preciziramo koliko je to više. Mislim da je mnogo više. Kakvih deset godina, mnogo više. Ja sam vam naveo samo šta je urađeno. Hajte samo kada pravite analizu i kada pravite izveštaje, dajte da malo konkretizujemo stvari, stvari, jer ovako se prebacuje teret odgovornosti na Vladu Republike Srbije koja odgovorno, ozbiljno i posvećeno pristupa svom poslu, naročito kada govorimo o zdravstvenom sistemu.I dalje mi niste odgovorili na jedno pitanje - jeste li imali prilike da razgovarate sa građanima Srbije i sa vašim zaposlenima i šta oni kažu na meru od 100 evra svakom punoletnom građaninu?Nisam prekoračio vreme od dva minuta. Zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega Milićeviću, ali čisto zbog javnosti, pošto sam u međuvremenu naučila i primila vašu kritiku. Pročitala sam član 104. i pošto ja predsedavam u u trenutku kada ste vi izneli vaše sugestije ja imam diskreciono pravo da odlučim ko ima pravo na repliku. Zahvaljujem vam još jednom.(Đorđe

Drago mi je da ste naučili. Imate pored sebe gospodu koja jako dobro poznaju Poslovnik. Trebali ste to ranije da uradite.Član 27,

kada neko ima mogućnosti da dobije repliku – kada je direktno pomenut i vi nemate pravo da to oduzmete.Dakle, dozvolite demokratsku raspravu i demokratski dijalog. Nema razloga da ovako komuniciramo. Gospodin Petrović se vrlo uljudno i kulturno obraća meni, ja se vrlo uljudno i kulturno obraćam njemu i smatram samo da vodimo jednu konstruktivnu raspravu. To što se ne slažemo, to je druga stvar.Mi smo ovde došli valjda da vodimo raspravu. Ja sam to tako shvatio. Molim vas, pogledajte član 104. koji vrlo jasno kaže kada neko ima mogućnost da dođe do replike. Zahvaljujem.Ne tražim da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika.

Samo ovo pitanje koje mi je postavljeno – da li sam pitao zaposlene u Fiskalnom savetu i šire kako gledaju na meru 100 evra? Očigledno je, ponudite svakome da dobije 100 evra umesto 0 i biće srećan, ali to nije pravo pitanje. Pravo pitanje, i otuda potreba Fiskalnog saveta, da li je tih 100 evra poreskih obveznika, zapravo tih 100 evra koje smo pozajmili spolja i zadužili se pod kamatu, da li je tih 600 miliona evra kao rezultat toga dobro iskorišćeno? Da li je tih 100 evra umesto što su otišli u ruke nekome ko ima moglo, tih 600 miliona ukupno, samo da se zadužimo umesto za 600 miliona pod kamatu, da se zadužimo za 300 miliona pod kamatu i onda da podelimo svima po 100 evra?Inače, ovaj vaš argument bi mogao da bude – hajde da se zadužimo milijardu i 200 pa svakom građaninu da damo po 200 evra, pa onda da ih redom pitamo – jeste li srećni što ste dobili 200 evra nego 100 evra, a odgovor će biti jasan.Prema tome, vođenje odgovorne fiskalne politike znači odgovorno raspolaganje sa novcem poreskih obveznika, da on ode tamo gde je najpotrebniji.

koliko i oni koji su učestvovali u definisanju i sastavljanju ovog izveštaja veruju u takav stav, ali dobro. Takvu raspravu možemo i dalje voditi. Nastavićemo naravno u ponedeljak.Još jednom želim posebno da istaknem, ekonomska politika koja nije socijalno odgovorna nije dobra politika i zato se i zalažemo za ekonomsku politiku, kao što sam rekao, u čijem centru je čovek, u čijem centru je građanin Srbije. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, Ivana Popović.Izvolite. Poštovana potpredsednice Skupštine, uvažene kolege poslanici, da se vratimo, dakle, na set izveštaje koje imamo pred nama, a to su izveštaji o radu za 2019. godine relevantnih institucija čije predstavnike mi imamo danas sa nama u plenarnoj sali.Ono što bih na početku htela da kažem svakako jeste da su predstavnici tih institucija izneli činjenicu da su ti izveštaji predati u zakonski propisanom roku, kao i da su oni bili zadovoljni saradnjom koju su imali, kako na nacionalnom nivou, tako i na međunarodnom sa relevantnim institucijama.Dakle, da krenemo od prve tačke, a to svako jeste Agencija za borbu Agencija je u toku 2019. godine obeležila desetogodišnjicu svog postojanja. Oni su na osnovu iskustva, rezultata, ali naravno i problema sa kojima su se susretali tokom tih godina

i smatraju da je upravo ta razmena iskustava, razmena znanja, ali naravno i usvajanje međunarodnih standarda nešto što je neophodno da u ovoj oblasti postignemo zajedničke ciljeve.Ono što bih ja želela jeste da približim Agenciju građanima, odnosno njen delokrug rada. Ona je svakako iz svoje nadležnosti odgovorna svom osnivaču, odnosno Narodnoj skupštini Republike Srbije. nadležnosti ima i u okviru Zakona o Agenciji za borbu protiv korupciji i u okviru Zakona o lobiranju i u okviru Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.Prvi zakon koji sam pomenula u 2019. godini je pretrpeo određene izmene i dopune. Na prvom mestu promenjen je i sam naziv tog zakona u Zakon o sprečavanja korupcije. Samim tim je i Agencija svoj naziv u Agenciju za sprečavanje korupcije.Sledeća dva zakona koja sam pomenula svakako da su taj delokrug rada Agencije znatno povećali. Na prvom mestu želela bih da istaknem to da je lobiranje iz jedne neformalne prešlo u zakonsku zakonsku formu i zakonski okvir, samim tim je Agencija dobila dodatne nadležnosti i dodatne poslove. Na prvom mestu, naravno, u edukativnom segmentu, ali naravno i u kontrolnoj ulozi u oblasti lobiranja.Takođe, želela bih da podelim sa svojim kolegama da u ovom trenutku u našoj zemlji postoje 23 osobe koje se bave lobiranjem. Mislim da nam je tako direktor Agencije predstavio na Odboru. Takođe, da je upravo baš zbog tog proširivanja nadležnosti bilo neophodno i kadrovsko osnaživanje ove Agencije, kao i sistematizacija njihovog rada.Prethodni saziv Narodne skupštine Republike Srbije je usvajanjem Pravilnika, ali naravno i Vlada Republike Srbije kroz povećanje budžeta za 2019. godinu koji je dodeljen Agenciji omogućio da Agencija danas može da zaposli 163 radnika u okviru 126 radnih mesta.Kao što smo mogli delimično da čujemo, ali i mi smo na Odboru možda podrobnije imali informacije, do kraja 2019. godine zaposleno je a sada u ovom trenutku imamo negde oko 95 zaposlenih u Agenciji. Razlog iz koga da kažemo, negde malo kasni sa ispunjenjem svih tih radnih mesta svakako jeste jedan proces javnih konkursa, odnosno više faza provere kompetencije kandidata koji su neophodni.Dakle, Zakonom o budžetu Republike Srbije, a kasnije izmenom Finansijskog plana za 2019. godinu Agencija je imala raspoređena sredstva u iznosu od 254 miliona 616 hiljada 849 dinara, od čega su oni iskoristili 240 miliona devet hiljada To nam, u svakom slučaju, govori kako su oni pažljivo i pripremali taj svoj budžet, ali onda i kasnije raspolagali istim tim novcem.Dakle, puno novih ovlašćenja. Ja bih želela da podelim sa mojim kolegama poslanicima jednu stavku iz Zakona o lobiranju, a to je da ukoliko vam neki od lobista uputi zvaničan dopis vi ste u obavezi da prihvatite sastanak, ali vi ste i u obavezi da Agenciji za sprečavanje korupcije podnesete izveštaj nepristrasno, odgovorno i vrlo savesno Agencija sprovodi svoj rad, a tome u prilog svakako govori da su u toku 2019. godine oni podneli postupke provere imovine, sukoba interesa interesa funkcionera, kao i kontrole finansiranja političkih aktivnosti, i to ukupno 866 postupaka, a izrečeno su 604 mere.Ali, u nekim prošlim vremenima ne možemo da kažemo da je to bilo tako. Najbolji primer tome svakako može i da bude ta misterija imovinske karte gospodina Dragana Đilasa ili gospodina Gojka Đilasa i neke tadašnje agencije za borbu protiv korupcije, svakako da su te 2012, 2011, 2010. godine trebale da ispitaju ovaj slučaj, ali oni tada nisu reagovali, a nisu reagovale ni nadležne institucije.Zato se jako dobro sećamo kako su oni tada napadali sadašnjeg ministra finansija Sinišu Malog govoreći da je on posedovao 24 stana, iz čega se na kraju ispostavilo da on poseduje samo jedan stan u okviru zgrade koja ima 24 stana.Dakle, za svo to vreme niko ne mari na činjenicu da je gospodin Dragan Đilas, dok je bio na vlasti u svoj džep stavio 619 miliona evra. Ja se evo danas nalazim u poziciji da se zapitam kako to neko može da stekne, 28 ili 35 stanova ili kako neko može da stekne hektare nekretnina na najboljim lokacijama u našoj zemlji?Koristim ovu priliku da pozovem, kako oni to vole da kažu, bratiju Đilas da konačno izađu sa tom njihovom imovinskom kartom, da konačno gospodin Đilas, taj samoproglašeni vođa opozicije predstavi našem narodu njihovu imovinu, predstavi svoje nekretnine i da konačno jednom za svagda razjasnimo našim građanima tu misteriju.Sada prelazimo na sledeću tačku, a to je tačka koja se tiče Fiskalnog saveta i njihovog delokruga rada u okviru 2019. godine. Ono što je svakako olakšavajuća okolnost jeste što je to period u kome je naša država u suficitu u budžetu i period pre krize.Par tehničkih podataka. Dakle, Fiskalni savet ima 17 sistematizovanih izvršioca od čega 12 je trenutno na funkcijama. Njihov budžet iznosi nešto manje od 45 miliona dinara, što još jedanput povlači crtu upravo na ono mesto na čemu oni insistiraju, što smo imali prilike da čujemo, a to je upravo to štednja i smanjenje troškova u okviru budžeta.Pohvalili su naravno saradnju sa njihovim najužim saradnikom, a to je Ministarstvo finansija, da su blagovremeno i potpuno dobijali informacije kako od ministra, tako i od njegovih saradnika. Takođe imali su odlične bilateralne odnose i sa drugim ministarstvima u našoj zemlji iz čega su se izrodile mnoge analize koje su oni predstavili nama u 2019. godini. Takođe, odlična međunarodna saradnja, kako sa MMF, delegacijama EU, tako i sa Svetskom bankom i drugim bilateralnim saradnicima u ovoj oblasti.Ja bih volela da istaknem neke od tih tematskih aktivnosti koje je Fiskalni savet imao u toku 2019. godine. Na prvom mestu to je u potrazi za ekonomski održivom i društveno prihvatljivom formulom za usklađivanje penzija.Dakle, vi ste izašli sa materijalom koji se ticao upravo uspostavljanja sistema za indeksaciju penzija u Republici Srbiji. Iz toga se svakako izrodila jedna odlična društvena debata i rezultat svega toga jeste da smo mi danas usvojili švedsku formulu po kojoj se i izračunavaju penzije.Sledeća tematska analiza su platni razredi i zaposlenost u državnom sektoru Srbije, od nedovršene reforme do održivog sistema. Tu ste se bavili svakako problemima plata, zapošljavanja, ali i određenim problemima koje smo mi nasledili od prethodnih vlada. Na tome se svakako zahvaljujemo, a tiče se upravo tih platnih razreda.Bavili ste se i javnim investicijama i smatrate da smatrate da je možda čak i najveći napredak ostvaren upravo u ovoj oblasti. Te javne investicije svakako predstavljaju nešto što je neophodno za svaku državu i da ih razvijaju u okviru infrastrukture i dali ste predlog i preporuku za budući period, da se osvrnemo i na investicije vezane za zaštitu životne sredine.Takođe, analizirali ste i mogućnost smanjenja poreza, što je Ministarstvo finansija u 2019. godini prihvatilo i uvrstilo u budžet.Na kraju, ne moramo mi da se uvek saglasimo sa Fiskalnim savetom, ali svakako da su oni neophodni u okviru naše države, jer oni se zalažu za jednu restriktivnu, a ne ekspanzivnu politiku javnih finansija, i zalažu se za dalju uštedu. Po mom mišljenju, svakoj državi je neophodno da poseduje jedan čvrst fiskalni sistem, fiskalni sistem koji će biti u mogućnosti da i ukazuje Vladi vezano za troškove budžeta Republike Srbije.Mi u našoj zemlji vodimo zaista jednu pametnu, odgovornu i ekonomsku politiku. To možda najbolje može da se vidi kroz činjenicu da mi na dnevnom nivou imamo izveštaje koji se tiču javnih finansija. Upravo te izveštaje i uvid u njih ima najviši nivo, odnosno predsednik Aleksandar Vučić i, naravno, ministar finansija Siniša Mali.Ovde Mali.Ovde danas imam priliku da podelim sa mojim kolegama i sa građanima najrelevantniji jučerašnji izveštaj analize budžeta, gde možemo da vidimo da je naša zemlja sa jučerašnjim danom na stopi BDP od 56,8%. 56,8%. Dakle, i pored krize i pored pada ekonomije u čitavom svetu, Republika Srbija je da odvoji čak skoro šest milijardi evra i da ih usmeri upravo na one najvitalnije delove našeg društva, što možemo svakako da vidimo kroz garantne šeme, kroz pomoć našoj privredi, privatnom privatnom sektoru, kroz tri plate koje smo imali, odlaganje poreza i doprinosa, kroz 60% minimalne zarade za još dva meseca, avgust i septembar, činjenica koju ste pominjali dosta u prethodnom periodu, a to je svakako tih 100 evra, helikopter novca koji je dobio svaki punoletan građanini. Takođe, tu je bilo još dosta mera koje je sprovela Vlada Republike vratila bih se i osvrnula na to da smo mi uspeli od jedne vrlo nezavidne situacije koju smo zatekli od prethodne vlade, a to je da dug od 79% smanjimo i da u ovom kriznom vremenu, nakon svih tih pomoći koje je uputila Vlada Republike Srbije, uspemo da održimo taj naš javni dug ispod mastriht kriterijuma, odnosno ispod 60%.Dakle, još jedanput da podvučem da je naš javni dug pod kontrolom na današnji dan i da BDP iznosi 56,8%, a kako smo pre neki dan čuli od predsednika Aleksandra Vučića, mi se nadamo da ćemo upravo tom odgovornom odgovornom ekonomskom politikom uspeti u narednom periodu do kraja godine da još malo spustimo tu stopu javnog duga.To svakako nije nešto što je jednostavno. U prilog toj mojoj izjavi govore i stope bruto domaćeg proizvoda koje su relevantni izveštaji sa jučerašnjim danom nama pokazali, a ja bih vama sada ovde pročitala neke od tih zemalja. Hrvatska 85,3%, Slovenija 78,2%, Grčka 187,4%, Nemačka 78,89%, Britanija 102,14%, Francuska 114,78%, Italija 158,63% itd, itd. Te brojke su zaista alarmantne, nije ni malo lako njih čuti, ali, još jedanput, možemo možemo da se zahvalimo toj odgovornoj ekonomskoj politici koju sprovodi i Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić i Ministarstvo finansija, da se mi danas nalazimo u ovakvoj poziciji u kojoj smo.Da nastavimo dalje po stavkama. Sledeća je Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Ova komisija je u nadležnosti rada Narodne skupštine. Ona je drugostepeni organ u odnosu na Upravu za javne nabavke. Izveštaj koji su nam podneli svakako jeste sveobuhvatan i poseduje sve ono što je po Zakonu o javnim nabavkama neophodno.Takođe, imali smo i priliku da u ovom izveštaju pročitamo još jednu opasku i osvrt na to kako je funkcionisala ova komisija u period od 2013. godine, iz prostog razloga zato što je u momentu podnošenja ovog izveštaja već bilo izvesno da je taj Zakon o javnim nabavkama izmenjen i promenjen, usvojen novi.Kada je reč o nadležnostima Republičke komisije i njenim aktivnostima u 2019. godini, oni su imali 312 sednica, na kojima je doneto 1096 odluka. I dalje je postupak po zahtevima za zaštitu prava nešto što je apsolutno dominantna nadležnost Republičke komisije i ja bih s vama podelila neke od tih podataka.Dakle, zahtevima za zaštitu prava u 2019. godini rešeno je preko 90% slučajeva u zakonskom roku. U istoj godini, od ukupno 872 odluke u 453 predmeta ili 52%, zahtevi su za zaštitu prava usvojeni kao osnovani, a svega 10% odluka Republičke komisije odnosilo se na procesne odluke. Dakle, to su situacije u kojima su ti zahtevi za zaštitu prava odbačeni ili zbog nedostatka procesnih pretpostavki za meritorno razmatranje ili zbog odustanka zahteva.Takođe, procenjena vrednost javnih nabavki iznosi preko 71 milijardu dinara, a iznosi taksi su preko 125 miliona dinara.Imali dinara.Imali smo prilike da čujemo, ali svakako ja bih volela da istaknem još jedanput da imamo jedan pozitivan trend kada su u pitanju rokovi za postupanje. o ukupno 71% predmeta odlučeno je u zakonskom roku.Takođe, imamo još jedan pozitivan trend koji se tiče prosečnog trajanja procedure. Dakle, pet dana se brže to odvija u odnosu na 2018. godinu, tako da je prosečno vreme 41 dan, a prosečno vreme za odlučivanje 28 dana.Takođe, kada je reč o prekršajima Republička komisija je u 2019. godini primila ukupno 23 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Ono što je važno da naglasimo, jeste da sa novim Zakonom o javnim nabavkama, koji je usvojen, oni više nemaju nadležnost za vođenje prekršajnih postupaka, već je za to nadležan prekršajni sud. Zbog toga Republička komisija ima novu nadležnost, a to je podnošenje tih zahteva.Mora zaista da se oda posebno priznanje i Vladi Republike Srbije i Ministarstvu finansija što su uspeli u prethodnom periodu da odrade jedno reformisanje postupka javnih nabavki. Naše javne nabavke su sada transparentnije, efikasnije procedure sve je u skladu sa načelima Evropske unije i, naravno, sa zakonodavnim okvirima EU.Mi smo u liniji sa evropskim zakonodavstvom kada je ova oblast u pitanju, iako smo zatekli zaista lošu situaciju 2014. godine, ali je intenzivnim radom unapređeno tržište kapitala.Na kraju, dolazimo do poslednje stavke, a to je svakako Izveštaj Komisije za hartije od vrednosti. U prethodnom periodu mogli smo da čujemo od direktora, te zakonodavne aktivnosti Narodne skupštine su podosta bile usmerene na na nadležnosti kojima Komisija za hartije od vrednosti odgovara. Znači, doneti su Zakon o robnim berzama, novi Zakon o reviziji, novi Zakon o investicionim fondovima sa javnom ponudom, kao i potpuno novi Zakon o alternativnim investicijama fondova.Kroz tri od ova četiri zakona Komisiji su dodeljene nove nadležnosti, imali smo priliku da to čujemo, oblast regulacije, robno-berzanskih tržište i da ne nabrajam sve, ali, to je doprinelo dovođenju situacije da moraju da se usklađuju da se usklađuju svi akti, da mora da se usklađuje na prvom mestu statut i pravilnik o tarifi, kao i finansijski plan, u skladu sa tim novonastalim nadležnostima.Ono što je od suštinske važnosti i što smo i na Odboru imali priliku da čujemo jeste da svi troškovi koji su nastali tim novim nadležnostima su pokriveni

se izvinjavam.Imala bih još nešto da dodam vezano za Komisiju, a to je da istaknem da u ovom trenutku oni rade na licenciranju prve zvanične robne berze u Republici Srbiji i mnoge druge poslove. Žao mi je što smo bili na kraju kao poslanička grupa, poslanička grupa, ali, imala bih još mnogo stvari koje bih pohvalila.Za kraj, moram zaista da naglasim taj uspeh Ministarstva finansija koje je postiglo, gde mi u ovom trenutku možemo da se zadužimo po stopi od 1%. Mi smo izašli na berzu, imali smo jako veliki odziv, čak šest puta veću potražnju u odnosu na ponudu. Još jednom, čestitam Ministarstvu finansija i Vladi Republike Srbije na svim veličanstvenim rezultatima koje su postigli u prethodnom periodu. Mi kao poslanička grupa svakako da ćemo podržati ovaj set izveštaja. Ja pozivam moje kolege da u danu za glasanje se pozitivno odluče po ovoj stavki. Hvala. **Marija Jevđić** Zahvaljujem, koleginice.Pošto u sistemu više nema prijavljenih ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, prelazimo na listu govornika.Prva na listi je Misala Pramenković. Izvolite. Hvala vam.Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani prisutni, pred nama je set jako važnih izveštaja vezano za rad nezavisnih regulatornih tela, što je jako značajno za za pokazatelje praćenja stanja i razvoja generalno jedne države.Agencija za borbu protiv korupcije, kao i Fiskalni savet, jesu tela koja direktno odgovaraju Narodnoj skupštini i u čijoj nadležnosti zapravo i jeste praćenje problematike koja je u domenu i opisu njihovog posla.Ono na šta bih se ja želela posebno fokusirati jeste pitanje samog rada Agencije za borbu protiv korupcije, jer negde u samoj definicije korupcije i stoji da je to zloupotreba ili pokušaj da se javnim sredstvima pribavi i lična korist. Negde tu je poenta problema.Ja dolazim iz Sandžaka i mi u Sandžaku nemamo novootvorenih fabrika, nemamo novih radnih mesta, unatoč tome što smo godinama imali predstavnike direktno u Vladi, ali, opet, sa druge strane imamo afera, korupcije i imamo trošenje, netransparentno i nenamensko trošenje sredstava građana. O čemu konkretno govorim?Svedoci smo da smo na nivou države videli, to je negde Vlada naglasila i prepoznala kao strateški bitno pitanje – borba protiv same korupcije, nakon toga je i usledilo nekoliko akcija delom same zemlje, uključujući i sam Sandžak, gde smo konkretno u Novom Pazaru, recimo, imali hapšenja određenih funkcionera gradske odnosno lokalne samouprave i otprilike na tome se za sada i stalo.Postavljam pitanje – da li će se samo na tome zastati, ili će se prosto u taj proces ući dublje, budući da imamo činjenicu da, recimo, gradonačelnik Novog Pazara za svoje zaposlene kaže da ima puno poverenje u njih, da veruje u njih kao što sebi veruje, a sa druge strane država i državni organi kažu nešto drugo, tako da zahtevamo da ovo ne bude samo neka početna inicijativa, već da se ovom problemu pristupi sistemski, odgovorno i, sa druge strane, jako principijelno. To je ono što je jako važno u ovom momentu.Verujte da bi državni organi imali posla da bukvalno u svaku konkretno u Sandžaku, preispitaju brojna poslovanja, jer su činjenice da svako malo izađe u javnost određena afera, kao što je, recimo, gradnja Sjeničke kuće u Sjenici, koja je trajala godinama, a pod plaštom te gradnje se gradilo mnogo štošta drugo, ili zloupotreba određenih projekata u Tutinu, gde se iz budžetskih sredstava svake godine izdvoji znatan broj sredstava za sušenje, recimo, lekovitog bilja, a od toga se samo jedna šupica napravi a sredstva se na taj način operu. To je problem sa kojim se ovo društvo definitivno mora suočiti.Još jedna stvar na koju bih želela ukazati jeste pitanje rada nacionalnih saveta. kroz rebalans videli da su donekle smanjena sredstva savetima nacionalnih manjina i bili smo protiv te odluke, ali bih posebno naglasila pitanje rada i funkcioniranja Bošnjačkog nacionalnog veća. Ja ne znam, zaista, da li su nadležne institucije upoznate da je bukvalno Bošnjačko nacionalno veće servis jedne političke organizacije u Sandžaku, a to je Stranka demokratske akcije, i da to bukvalno godinama tako funkcioniše. U prilog tome govori i činjenica što, recimo, većnici koji su legalno i legitimno izabrani od strane naroda, recimo, iako zakonom imaju propisana primanja, apsolutno ne dobijaju ta primanja. To je samo jedan pokazatelj koliko još zloupotreba upravo budžeta ima od strane političkih subjekata i političkih aktera.Umesto da nam se nacionalni savet bavi pitanjima od nacionalnog značaja, kakav su obrazovanje na maternjem jeziku, službena upotreba upotreba jezika i pisma, informisanje na maternjem jeziku, mi imamo činjenicu da je to bukvalno servis iz kog se finansira jedna politička partija. U tom smislu bi državni organi morali povesti računa i prosto procesuirati sve one koji na bilo koji način zloupotrebljavaju funkciju odnosno ulogu koji imaju u društvu. Hvala

smo rekli da je 1. septembra stupio novi zakona, odnosno Zakon o Agenciji za sprečavanje korupcije i tim zakonom su povećane nadležnosti Agencije u sektoru za prestavke. Ovo o čemu ste vi govorili tu ima ljudi koji nisu funkcioneri, koji znači nisu target grupa naša i mi sa tim ljudima, ali ne kažem da mi ne možemo dalje da radimo, da da tražimo dokaze i sa drugim državnim organima, što jeste naša obaveza i sarađujemo u donošenju važnih odluka, odnosno da pomognemo da se neki problem reši.Jednostavno bih vam predložio da uvek kada imate neku dilemu, uvek kada dođete do nekih podataka koji su za vas relevantni, da se napiše jedna prestavka Agenciji koja sada može da postupa i po anonimnim prestavkama u posebnim okolnostima što ranije nismo mogli. Mi kada dođe neka anonimna prestavka mi smo nju prosleđivali drugim državnim organima i tu smo morali da stanemo jer nismo imali ovlašćenja i nadležnosti da to radimo.Sada mi to kud i kamo možemo da radimo kvalitetnije, samo je bitno da ljudi imaju poverenja u nas da nam daju sve podatke koji su relevantni i što kažu – meso, odakle mi možemo da krenemo i da počnemo tim problemom da se bavimo. Mi to vrlo, sad radimo, moram priznati, mislim da radimo stvarno kvalitetno, gde smo maksimalno fokusirani na problem, gde tražimo i pokušavamo da dođemo do informacija koje nama budu na neki način dostavljene, da proverimo sa državnim organima, da proverimo sa funkcionerima se tiče nekog sukoba interesa, jer ste u jednom trenutku rekli da je gradonačelnik, znači mi i dalje brinemo i vodimo brigu o imovini gradonačelnika, predsednika opština i ljudima u lokalnim samoupravama.Ono što je bitno je da tu kada negde vidite spregu sa nekim ko je, ako postoji neka povezanost među njima ili postoji bilo koji osnov da mi možemo posle da dokažemo da je on zahvaljujući položaju u kome se nalazi zloupotrebio to i nekom dao nešto što po zakonu nije imao pravo, opet kažem trebate, mi možemo i da, znate šta mi edukujemo mi pokušavamo da pomognemo. Znači uvek, ako se proceni da je potrebno da neko dođe, da je potrebno, mada sada je korona i ova situacija je strašno iskomplikovala naš vid komunikacije sa vama, jer smo mi stvarno se trudili da maksimalno izađemo u susret i uvek pomognemo, pogotovo sada kada imamo i novi zakon, gde mi trebamo da jednostavno ljudima ljudima pokažemo koje su izmene, da im kažemo koje su naše nove nadležnosti, da kažemo šta mi u stvari stvarno radimo.Znači, da u takvim nekim situacijama, neko ko će to da uputi nama. Mi imamo mejl, jer stvarno mogu da se pohvalim, evo ja sam zamenik direktora dve godine stvarno mogu da se pohvalim da je fidbek prema nama sjajan, da kažu da mi odgovorimo, ako ne istog dana, da odgovorimo sutradan. Naravno, SUP obavestimo da smo se upoznali sa problemom i da ćemo o tome da obavestimo.Znači, jednostavno, treba nam komunikacija sa vama, jer nama to može mnogo da znači. Vi ste na lokalu, vi znate šta se tamo dešava. Mi nažalost nemamo mogućnosti da mi možemo to da pratimo na dnevnom nivou, ali mi možemo zahvaljujući vama da na tome radimo. Nadam se da stvarno pomognemo i da eto u sledećoj godini u izveštaju navedemo nešto da smo uradili sa vama zajedno. Hvala. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici u skladu sa članom 87. određujem pauzu i sa radom nastavljamo u 15,00 časova.